Днешното извънредно заседание е свикано с разпореждане на председателя на Народното събрание на основание чл. 78, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 40, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Издаден в София на 11 декември 2021 г. Президент на Републиката – Румен Радев.“ Давам думата на председателя на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ господин Андрей Гюров да представи кандидатурата на господин Петков. Заповядайте, господин Гюров.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, преди това правя процедурно предложение за пряко излъчване на настоящия дебат и точките, предвидени в дневния ред за пленарното заседание, по БНТ и БНР.

Заповядайте с декларацията, госпожо Атанасова. уважаема госпожо Председател на Конституционния съд, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в България, драги гости! Понеже днес всички ще сме заети да коментираме новото правителство, редно е да направим оценка на това, което се случи през последните седем месеца. Редно е служебните кабинети Янев 1 и Янев 2 да получат своята политическа оценка поне от опозицията, след като до момента партиите на управляващото мнозинство не са направили такава. По време на това служебно управление на президента стана ясно, че той дълбоко не разбира нито ролята на президентската институция в политическия живот на страната, нито ролята на служебното правителство в рамките на политическата криза. Господин Радев, Вие назначихте служебните си правителства със заявката, че те са съставени от професионалисти с експертиза и им поставихте три основни задачи: да се справят с ковид кризата; да проведат избори и да гарантират изборния процес; да подготвят Плана за възстановяване. Имаше и заявки за ревизия на предходното управление, за ръст на чуждите инвестиции, за държавност, за просперитет, за растеж. Вместо това Вашите два служебни кабинета сътвориха безпрецедентен хаос във всяка област на обществения живот и вместо да участват в разрешаването на политическата криза, я ескалираха и удължиха. Провалиха се тези кабинети в най-важната задача, която им поставихте: съхраняване живота и здравето на българите по време на ковид кризата. С фанфари обявихте План за действие при пандемия от COVID-19. Той беше приет от правителството и изхвърлен в кошчето още на следващия месец. Нито една мярка от написаните в Плана не беше въведена, а мантрата „Справихме се!“ е лъжа. Цената на това справяне са хилядите загубени човешки животи, счупени рекорди по загинали, заразени и активни случаи. Статистиката е ужасяваща. На този фон започнахте да си връчвате сами златни медали за справяне с пандемията, което говори за тежък цинизъм и пълно самозабравяне. Генерирахте тотален провал при ваксинацията. Той започна през месец май, когато здравният министър замрази зелените коридори. Мотивът за това неадекватно поведение беше, че възрастните хора трябва да се ваксинират приоритетно, за да ги спасите. Не ги спасихте! Това е видно от възрастовите групи на жертвите на отминаващата вече вълна. Малко след тези действия на министъра станахме свидетели на крушение на темпото на ваксинация – от 38 хиляди поставени дози за денонощие спадът беше отчетлив през лятото и пролетта, а след въвеждането на зеления сертификат едва успяхме да прескочим 20 хиляди дози на денонощие. Днес вече, уважаеми дами и господа, са 5 Въведохте зеления сертификат от днес за утре. Това доведе до пълен хаос. В пика на четвъртата вълна принудихте хиляди хора да се редят на опашки пред лаборатории, за да могат да работят. Пълен провал при справянето с пандемията в училищата. Обявихте, че последни ще затворите тях и ще ги отворите първи. Затворихте само тях от днес за утре. По този начин не дадохте никаква възможност на родителите да се подготвят и да организират ежедневието си. Абсолютен провал имаше и с доставката на щадящи тестове за учениците. Некомпетентността доведе до конфликт с родителски и учителски организации, последван от публичен конфликт между образователния и здравния министър. Въвеждането на тестовете за учениците стана бавно, но пък за сметка на това то вече се коментира като корупционна схема от заместник-министър във Вашето служебно правителство. Към това можем да добавим нулева подготовка на здравната система през лятото за идващата вълна през есента и зимата. Унизителна методика за плащане на медиците на първа линия. Обявената готовност за гладна стачка на медицински персонал по време на пандемия, чегъртането на едни от най-уважаваните български лекари, серия от протести срещу министъра и грубия лобизъм в полза на корпоративни интереси в последните дни на неговия мандат. По отношение на втората задача, според която трябваше да бъдат проведени честни и свободни избори. Проведохте избори два пъти и двата пъти беше произведен рекорд по ниска избирателна активност. Бяха похарчени над 300 млн. лв. за венецуелски машини, за да бъде спазен изработеният за една нощ Изборен кодекс. Организирахте брутални репресии и преследване на политическите опоненти. Приложихте отдавна забравени милиционерски прийоми, а служебният кабинет се превърна в инструмент за внушения и инсинуации. Това доведе до пълна демотивация за участие в изборния процес, рушене на доверието в партиите, а оттам и рушене на доверието в демокрацията. Провалът на третата задача, свързана с Плана за възстановяване, стана ясен през последните дни. Първо, забавихте Плана и неговото внасяне, за да представите по-добър такъв, след това писахте половин година нов План за възстановяване, направихте го непрозрачно и некомпетентно. Така загубихте време, което вече струва стотици милиони помощ за българските граждани. Днес се оказва, че Вашият план е направен „на кайма“, а пари за възстановяване ще има евентуално през 2023 г. – загубена перспектива за България! Междувременно преките чуждестранни инвестиции се свиха с над 60%, инвестиционните проекти са нула, а широко прокламираният Завод за електронни автомобили май се оттегля. Оказа се, че България не е имала министър на икономиката, защото назначеният от Вас е бил канадски гражданин и с присъствието си в кабинета е нарушил българската Конституция. Външният дълг, изтеглен от Вашите правителства, е 3 млрд. лв., като правителствата демонстрираха абсурдно поведение на дълговите пазари, и това при всичките декларации за излишъци и успехи. Темата за еврозоната седем месеца не присъстваше в дневния ред на правителството, което вероятно ще осуети въвеждането на единната европейска валута в сроковете, които България си беше поставила. Финансовият Ви министър е загубен в превода. След като през последните седмици се наложи подчинените му да го опровергават по два пъти на ден, накрая спря бюджетната процедура, защото очевидно не е в състояние да я продължи. За сметка на това в последния ден на правителството на извънредно заседание беше взето решение да бъдат отпуснати 42 млн. евро на бившата Банка на СИВ в Москва – решение, което ние няма да подкрепим в парламента! Заедно с всичко изброено дотук през последните месеци помощите за бизнеса спряха, грантовете станаха кредити, а инфраструктурните проекти бяха блокирани от министър, който не различаваше паркинг от строителна площадка. Спасявахте 36 дни „Вера Су“, 90 дни изпращахте черната кутия на разбилия се МИГ, докато незаконната миграция, битовата престъпност, пътнотранспортните произшествия, домашното насилие и телефонните измами растяха. Растяха и цените на тока до безпрецедентни нива в историята, а Вие със закъснение отпуснахте по 110 лв. на бизнеса за два месеца, които още не са напълно изплатени. От 1 декември вече и тази недостатъчна компенсация не съществува. Това предизвиква ценова криза и фалити за българския бизнес. Международните отношения. Международните отношения със съседите ни са замръзнали, а присъствието на България в Европейския съвет

през последните седем месеца Вие и Вашите служебни кабинети постигнахте седем неща, които са явления в новата българска история:

…пряко управление на силовите министерства чрез неговите аватари директно чрез смяната на шефовете на специални и охранителни служби, МВР, митници, данъчни

Благодаря Ви много, госпожо Атанасова. Сега давам думата на господин Гюров – заповядайте.

Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаема госпожо Председател на Конституционния съд, дами и господа министри,

имам честта да Ви представя биографична справка на кандидата за министър-председател на Република България господин Кирил Петков Петков. Кирил Петков е завършил „Финанси“ в Университета на Британска Колумбия във Ванкувър и магистратура по бизнес администрация в Харвардския университет, където е класиран в най-добрите 10% на своя випуск. Като предприемач Кирил Петков развива проекти в областта на иновации с висока добавена стойност, има успешен бизнес в разработването на пробиотици и биотехнологии. Кирил Петков е един от основателите на Центъра за икономически стратегии към Софийския университет, афилииран с Харвард, където преподава икономическо развитие. През 2018 г. Петков създава Центъра за приложни изследвания и иновации в природните науки към Биологическия факултет на Софийския университет. Кирил Петков е министър на икономиката в първия служебен кабинет на Стефан Янев от 12 май 2021 г. до 15 септември 2021 г. Той е семеен, с три деца. Кирил Петков е номиниран за министър-председател от най-голямата парламентарна група на „Продължаваме Промяната“ и е призван да състави правителство на Убеден съм, че това е достойна кандидатура на човек, който ясно осъзнава своята отговорност да поеме управлението на страната в този особено труден момент на енергийна, икономическа и здравна криза. Сигурен съм, че Кирил Петков има волята да поведе борбата с корупцията и да изпълни основния ангажимент, залегнал в коалиционното споразумение, а именно нулева толерантност към корупцията. Вярвам, че заедно с ръководения от него екип на Министерския съвет Кирил Петков ще продължи промяната, започната от служебния кабинет, следвайки принципите на прозрачност и почтеност в управлението. Надявам се Кирил Петков да е основният двигател за постигане на общата ни цел – България да се развива икономически, да осигурим качествено здравеопазване, образование и справедливи доходи за една по-добра България, в която всички искаме да живеем. Нека днес, съзнавайки своята отговорност, да проведем един толерантен дебат и да дадем подкрепа за бъдещия кабинет. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Гюров. Сега давам думата на господин Кирил Петков Петков, предложен за министър-председател на Република България. Заповядайте, господин Петков.

дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в България, драги гости! Днес е важен ден да продължим промяната – промяната на мисленето и промяната в управлението. Първата ни задача е всички да осъзнаем, че ако искаме по-добро бъдеще за България, трябва да работим заедно. Заедно с четиримата коалиционни партньори ние постигнахме общи дебати, в които направихме общо споразумение в 120 страници, 18 глави за политиките, които ще са нужни тази промяна да се осъществи. Но заедно трябва да работим и с опозицията, когато говорим за конституционни промени, промени в съдебната власт. Нека да Ви очертая днес основните приоритети на бъдещото правителство. В област енергетика трябва да се избегне увеличаването на цената на тока за битовите потребители от 1 януари, трябва да направим всичко възможно да намалим цените и за бизнеса. Новата стратегия на България в сферата на енергетиката трябва да се уповава на два принципа: ниски цени за конкурентоспособност и комфорт на битовите потребители, както и диверсификация. Не трябва да зависим от никой. Гръцката връзка трябва да стане основен приоритет максимално бързо. Предложеният министър на енергетиката в това ново правителство ще бъде Александър Николов. Здравеопазване. Трябва да се преборим с ковид кризата. Не можем да чакаме следващата вълна от следващия щам да удари българската икономика, българското здравеопазване, българските училища. Имаме два варианта оттук нататък. Единият вариант е да кажем: „Махаме зелените сертификати, не ни интересува ваксинацията, затваряме си очите пред фактите на науката.“ Другият вариант е да кажем: „Трябва да се ваксинираме!“ Доброволно, но трябва да информираме българския народ, че това е единственият път напред, ако искаме да не затваряме децата си вкъщи, ако искаме възрастните ни родители да не са застрашени от ковид, ако искаме да не пълним болниците. И нека да кажа, че докато едно време имаше въпроси за ваксината, сега вече осем и половина милиарда хора са се ваксинирали по света.

Всички развити страни – над 70% имат ваксинация, а ние оставаме, за съжаление, зад Руанда, Пакистан и Таджикистан. Ето защо моята първа заповед, ако бъда избран като министър-председател, ще бъде: всеки в Министерския съвет трябва да има зелен сертификат. Защото не може малкият ресторант на ъгъла в София да трябва да изисква зелен сертификат от своите клиенти, а в Министерския съвет да се влиза без такъв. Следващата стъпка и мотото на нашето правителство ще бъде наистина, повярвайте ми: нулева толерантност към корупцията, нулева толерантност към всеки един лев, изхарчен неправомерно, непрозрачно и не с цел единствено да подобри живота на българските граждани. Контролът за тези финанси – националните финанси и еврофондовете, ще бъде даден на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите господин Асен Василев. Министерството на вътрешните работи ще има една основна цел – да няма един човек над закона, никой да не се чувства, че престъплението му ще остане безнаказано. Ще държа да се хваща корупцията от най-ниското до най-високото ниво в тази йерархия. За министър на вътрешните работи предлагам господин Бойко Рашков. Правосъдие. Всички ние в управляващата коалиция се обединихме около идеята, че господин Гешев не е постигнал резултатите, които трябваше да се постигнат от един главен прокурор. Та най-голямата кражба в историята на България – КТБ, нямаше никакви резултати от прокуратурата. А какво да кажем, когато нашите външни партньори ни показват хората, които са на листа „Магнитски“, а българската прокуратура мълчи?! Тази реформа трябва да стане факт един път и завинаги. Прокуратурата трябва да бъде реформирана. Много се надявам, че помощта на правосъдния бъдещ министър Надежда Йорданова ще постигне резултати за всички нас. Икономика. България трябва да настигне европейските си партньори. Нашият растеж трябва да бъде над 5% на брутния вътрешен продукт. Ние трябва да станем център за иновации, център за конкурентоспособност, център за нови стартиращи компании – не само български, а и в региона. Трябва да привлечем инвестиции, защото ние вече сме в най-богатия пазар на света. Ние вече сме с най-ниските данъци. Но по някаква причина, всички знаем – думичката е „корупция“, ние не можем да привлечем продуктивните производства, които да обслужват европейския пазар. Това трябва да стане наша основна цел. И една моя лична мечта да имаме първия български „еднорог“– компания, която да продава на европейския пазар и да бъде стартирана от български предприемачи. Ето защо за икономиката ние слагаме двама човека – заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, както и министър на иновациите и растежа господин Даниел Лорер. Земеделие. Всички от малки знаем, че България има една от най-плодородните почви в света. Знаем и историята, че сме били големите износители на плодове и зеленчуци. Е, време е да си върнем този статут обратно! Време е да произвеждаме здравословни храни с висока добавена стойност. Време е да запазим горите си и да ги управляваме добре. За земеделски министър предложението е за господин Иван Иванов. Инфраструктура и транспорт. Крайно време е да свържем Северна и Южна България. Този митичен тунел под Шипка трябва да стане реалност. Трябва да построим – законно! – магистрала „Хемус“.

Колеги, моля за тишина в залата. И моля да не говорите по мобилните телефони. КИРИЛ ПЕТКОВ: Да изградим нови мостове над Дунава. За тези цели, които бяха обещавани през последните 12 години, но не бяха постигнати, ние предлагаме заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството господин Гроздан Караджов, както и министър на транспорта и съобщенията господин Николай Събев. Външна политика. Ние трябва да сме конструктивен партньор в Европейския съюз и НАТО. Трябва да се борим с нашите партньори в Европейския съюз за върховенство на закона и това върховенство на закона да бъде свързано с европейските средства. Силата на дипломацията и решаване с мирни средства на проблеми в конфликтни райони трябва да бъде българският приоритет. Добросъседство и напредък в отношенията със Северна Македония трябва също да бъде огромен ангажимент. Затова аз предлагам за министър на външните работи госпожа Теодора Генчовска. Отбрана. Тя трябва да бъде в синхрон с нашата външна политика. Едновременно с това трябва също да има огромен фокус за нулева корупция в армията. Българската отбрана трябва да бъде адекватна и ефективна. Затова предлагам настоящия министър-председател и надявам се, бъдещ министър на отбраната господин Стефан Янев. Образование. България няма много учени, които да са класирани в топ единия процент на Станфорд като брой научни статии и брой цитати. Академик Николай Денков е нашето предложение за министър на образованието. Той има огромната задача да подготви нашите деца да бъдат адекватни за новите условия на труд не в следващите десет години, а до 2080 г. Българското образование много бързо трябва да влезе в крак с времето. Нашите деца трябва да имат основни умения, като: работа в отбор, аналитично мислене, анализиране на все по-голям брой данни. Всичко това трябва да стане в училището, а не с частни уроци и нито едно дете не трябва да бъде оставено „зад борда“. Всяко дете трябва да има достъп до спорт. Спортът е здраве и дисциплина. Българската държава трябва да даде адекватни спортни съоръжения, треньори и достъп до международни състезания. Спортът е и бранд за България. Надяваме се през този мандат да имаме по-добри представяния на българските спортисти в Олимпиадата и международните състезания. Туризъм. Много важен сектор за икономиката и за имиджа на България. България трябва да стане известна с конкурентното си предимство: „Една дестинация сто изживявания“, или, когато говорят по света за нас, трябва да казват: „One destination – one hundred experiences“. Няма друго кътче на земята, където в една почивка може да отидеш в рамките на една седмица на планина, море, до някоя стара крепост или на винен туризъм. За министерството на туризма ние предлагаме Христо Проданов. Няма как да имаме добър туризъм, ако не се грижим за нашата природа. В момента имаме доста надвиснали наказателни започнати процедури, пълни сметища, мръсен въздух и мръсна вода. Ако не се справим с тези проблеми, няма как да се наслаждаваме на едно от най-големите богатства, които България има, и това е българската природа. Трябва да спрем да застрояваме дюните си, трябва да спрем да се отнасяме с българската природа като мащеха.

Култура. Толкова страшна, колкото демографската криза, е кризата на културата в България. Българската култура отново трябва да стане национален приоритет. Нека Ви споделя, когато преди години бях поканен в едно малко село – Татарево, и видях, че читалището е възстановено, залата е пълна, има артисти от Европа, Щатите всички те играят на българската сцена в това малко село на чисто новия обновен салон. Всичко това беше направено от един българин, без една стотинка помощ от държавата.

нуждата от дигитализация, електронни лични карти, електронни търгове, прозрачни обществени поръчки. Това е единственият начин да постигнем целта за нулева толерантност към корупцията. Неслучайно в нашето предложение има двама човека, които ще отговарят по ефективно управление и дигитализация – заместник министър-председателят по ефективно управление Калина Константинова заедно с министъра

аз обещавам да съм министър на всички българи. Няма да има кмет или община, независимо от коя партия, който да няма приоритет за инвестиционните проекти в тази община, и няма да има разграничения оттук нататък, защото във всяка община има българи, които се надяват за по-добър начин на живот. А за бъдещите министри искам да кажа нещо. Аз ще бъда пръв между равни. Само отборно ние ще можем да постигнем всички тези цели. Трябва да работим заедно и с опозицията. Призовавам Ви! Следете всяка наша стъпка, гледайте за всяка наша грешка! Това, което управляваме, не са нашите пари – това са парите на българските граждани, и разчитам на Вас да бъдете конструктивни и критични към нашите действия. А когато говорим за конституционните промени, отново Ви призовавам – нека забравим нашите лични, политически и всякакви други цели. Имаме национални интереси, за които всички сме отговорни. Нека един път завинаги дадем на България едно истинско, честно правосъдие с промяната на Конституцията. С това искам да поканя нашите коалиционни партньори и опозицията да подкрепи точно този състав, който Ви предложих. Аз вярвам, че след 4 години България ще бъде едно съвсем различно място. Благодаря Ви! (Бурни

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Процедурата ми е по начина на водене и всъщност бих искал от Вас, господин Председател, да ми обясните. В дневния ред има три точки приемаме, че във всяка една от тях, тъй като искаме да разберем какво е времето и лимитът за изказване на групите, та предполагам, че по всяка една точка всъщност ще има лимит за всяка една отделна точка за изказване, така както е редуцирано спрямо големината на групите. Така ли е?

Това питам! Или ще бъде едно изказване за всичките три точки. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Уважаеми господин Ненков, дискусията ще бъде една по трите точки в съответствие с парламентарната практика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правим процедурно предложение обсъждането да е общо за трите отделни точки, доколкото това съответства на парламентарната практика поне от 2005 г. насам, а също така и предложените теми са логически свързани – технически и правно функционално зависими една от друга, и само дебат заедно за това как конкретните политики на бъдещото правителство ще бъдат постигнати от конкретните номинирани лица ще ни позволи смислен дебат за тези предложения, които днес трябва да гласуваме. Благодаря Една е. Една дискусия – едно време. Ще го обявя в началото на дискусията, господин Карадайъ. Преминаваме към гласуване на направеното предложение от народния представител Александър Ненков за разделяне на дискусиите по отделните точки. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Председател, с голямо уважение – отдавам го още на Вашата неопитност, нямаше нужда да подлагате на гласуване предложението на господин Ненков, защото така е по дневен ред. Следваше да подложите на гласуване само предложението на народния представител Лена Бориславова, защото то е различно от това, което сме приели като дневен ред. Следваше да го подложите на гласуване и ако бъде прието, тогава да обедините и да обявите времето по групи. Благодаря Благодаря Ви, господин Хамид. Практиката, както спомена и госпожа Бориславова, винаги е била за една дискусия по трите точки, тъй като те са функционално свързани, и не е било подлагано на гласуване. Лично прегледах стенограмата и от последния избор за редовно правителство. Благодаря Ви. Оставаме с една дискусия, като ще Ви прочета времето, с което всяка парламентарна група разполага. Парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ разполага с 30 минути общо, като при евентуално удължаване времето се удължава на 40 минути.

15 минути, евентуално удължаване до 20 минути. „Има такъв народ“ – 14 минути, евентуално удължаване до 20 минути. „Демократична България“ – 11 минути с удължаване до 15 минути. Парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ – 10 минути, евентуално удължаване до 13 минути. Това е времето, с което разполагате. Преди да преминем към дискусията, моля да гласуваме да бъдат допуснати в залата предложените министри, които не са народни представители или членове на служебния кабинет. Това са господин Гроздан Караджов, господин Борислав Сандов, госпожа Асена Сербезова, госпожа Теодора Генчовска, господин Александър Николов и госпожа Надежда Йорданова. Колеги, моля Ви да гласуваме допускането им в залата.

Благодаря Ви. Откривам дискусията. Постъпила е заявка за изказване от парламентарната група на „Движение за права и свободи“. Заповядайте, господин Карадайъ.

уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми ръководители на съдебната власт, Ваши превъзходителства, уважаеми ръководители на религиозните общности в България, уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа народни представители! Народът направи своя избор и възложи много тежки задачи на своите управници, народът поиска промяна – истинска, работеща промяна, а не подмяна. Ние от „Движение за права и свободи“ искаме промяната да се случи. Ако се върнете в годините назад, ще видите и ще прочетете, че ДПС винаги е апелирало за реформи във всички сектори. Това не се случи и отлагането на необходимите реформи повече не може да се допуска. Ковид кризата, икономическата, социалната, институционалната криза, все по-нарастващата бедност няма да се решат с липсата на институции, още по-малко с анти ДПС реторика и агресия. От ДПС ще подкрепим нужните решения в подкрепа на благосъстоянието на българските граждани, които гарантират решаване на кризите нормалност в политиката, възстановяването на демократичните устои на страната и на държавността, както и прекратяването на всякакви корупционни практики. Нашите избиратели гласуваха за това: защита на правата и свободите на всеки български гражданин, необратимост на демокрацията, нормално функциониране на органите и институциите в държавата, успешна и ефективна борба с корупцията, а организацията и провеждането на изборите далеч не допринесоха за надежда в тази посока. ДПС винаги реагира, когато се погазват правата и свободите на българските граждани. Така беше и при управлението на ГЕРБ – много често бяхме сами, сега е същото. за избирателите на ДПС аналогията с тоталитарното време е факт и ние имаме своето обяснение случващото се е следствие от мълчанието на органите, институциите и гражданските организации в продължение на повече от 10 години. Уважаеми госпожи и господа, демокрацията в България се намира в сложен етап от своето развитие. В парламентарната република на Народното събрание се пада основната задача да възстанови демокрацията и да се справи с институционалната криза в страната. Наред с първостепенната задача, свързана с ковид, икономическата, социалната, образователната, здравната и другите кризи, българските граждани очакват спешното преодоляване на кризите и решаването на проблемите им, повишаването на доходите и стандарта им на живот. България има нужда от редовен кабинет, който да покрие тези очаквания. Националният ресурс не е достатъчен. Планът за възстановяване и оперативните програми изостават, а за тяхното приемане има изискване за върховенство на правото. Ако искаме върховенство на правото, с думите, и най-вече с делата си, трябва да докажем това. Безкритичното допускане на нарушаването на Конституцията на Република България и законите на страната и грозните прояви на полицейщина ерозират демокрацията и държавността и не могат да имат никакво оправдание. Известното стихотворение на Мартин Нимюлер е цитирано от всеки убеден демократ. То е особено актуално сега при настоящата дълбока криза на демокрацията в България и аз ще си позволя да го напомня: „Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах, не бях комунист. Когато затвориха социалдемократите, аз мълчах, не бях социалдемократ. Когато дойдоха за профсъюзите, аз мълчах, не членувах в профсъюзи. Когато дойдоха за евреите, аз мълчах, не бях евреин. Когато дойдоха за мен, вече нямаше кой да говори, вече нямаше кой да ме защити.“ Днес от този най-висок подиум на българската държава призовавам всички – държавници, политици, смели и доблестни лидери, изтъкнати членове на граждански организации, активни и свободни граждани, да осъдим погазването на Конституцията на Република България и законите на страната, полицейщината и да застанем под истинското знаме на демокрацията и на държавността. Нека да защитим демокрацията и държавността днес, за да сме спокойни за бъдещето на нашите деца и внуци утре! Уважаеми госпожи и господа, уважаеми народни представители, от ДПС няма да подкрепим предложената програма, структура и състав на Министерския съвет, защото не сме участвали в никакви разговори за тях. Но ние ще бъдем конструктивна опозиция и ще дадем своя принос в подкрепа на благосъстоянието на българските граждани, възстановяването на демокрацията и държавността, както и защитата на правата и свободите на всеки български гражданин. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Карадайъ. Реплики по изказването на господин Карадайъ има ли? Няма.